малко до следващия проблем (оживление), но засега ще отхвърлим няколко члена, надявам се. Преминаваме към гласуване, тъй като беше приключена дискусията.

няма начин да не го гласуваме в залата. Сега и аз искам много неща, но правилата са правила според мен.

предложение от господин Любен Дилов да се добави: „след влизането в сила на този закон запетайка – ако може“. Държите ли да се гласува?

Преминаваме към гласуване на предложението на народните представите Мая Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев за създаване на нов § 63а. Господин Костадинов?

параграф: „(1) Населените места, които към деня на обнародването на Указа на Президента на Републиката за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискването на чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България придобиват статут на кметство и в тях се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове. в населените места, които към деня на влизането в сила на този закон отговарят на изискванията на чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България продължават да изпълняват правомощията си до полагането на клетва от новоизбрания кмет на кметство. (3) При предсрочно прекратяване на пълномощията на кметски наместник в населеното място по ал. 2, кметът на общината може да назначи нов кметски наместник.“ Уважаеми колеги, това допълнение е, в случай че събере мнозинство, предложният параграф да се изясни положението със завареното положение на кметове, назначени от общинските кметове, защото ще има вече създаден нов нов начин на избиране на кметове и затова според мен е важно да бъде гласувано заедно с другия параграф. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН Струва ми се, че ако има мнозинство за това допълнение, ще има мнозинство и за основния текст. Затова подлагам първо на гласуване предложението за допълнение от господин Цветков. За съжаление, се налага това да се направи, тъй като в противен случай няма да има необходимата уредба, ако се приеме текстът в основната част, която е предложена от Комисията.

Сега гласуваме предложението за допълнение от господин Цветков, след това ще гласуваме основния текст. Заповядайте, госпожо Митева. Ако така продължаваме, ще сляза и аз оттук и който иска да си води заседанието оттук нататък. Не, защото, когато се правят в последния момент подобни неща, се случва това, което стана преди малко, което става сега и което ще стане след малко. Отменям гласуването и давам думата на госпожа Митева. Първо трябва да положите на гласуване намаляването на броя от 350 на 100 и ако то се приеме, промяната в Закона тогава трябва да се приема текстът, който предложи господин Цветков, като отделен параграф след този за намаляване на бройката, за да може да се уреди статутът на заварените кметски наместници, защото в противен случай те ще останат във висящо положение. Това е текст, който го приемаме всеки път, когато намаляване бройката. Има го в Изборния кодекс, включително го има и в ЗАТУРБ. Така че трябва да го кажете, защото единият текст казва, че тези населени места придобиват статут на кметства и избори се правят на следващите общи избори и във втората алинея трябва да кажете, че тези кметски наместници, които в момента са там, трябва да продължат да осъществяват правомощията си. Благодаря Ви. Госпожо Митева, мога да продължа да споря, защото, какво ще стане, ако приемем този текст сега и не приемем текста, който е предложен от господин Цветков. (Реплики.) Ами няма смисъл, но тук много неща нямаха смисъл днес. Едни се приеха, други не. ГЕРБ-СДС.) Аз ще се съобразя. Вие като председател на Народното събрание все пак поемате отговорност за това, което казахте току-що. Подлагам на гласуване първо предложението на Комисията за създаване на § 71. АТАНАС КОСТАДИНОВ

Един глас за от платформата.

и е логично, гласувалите за § 71 да подкрепят и това. Аз го казвам, защото след това ще кажете, че има противоречия в текстовете и ще гласуваме трети път. (Шум и

Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 65 и предлага да бъде отхвърлен. Има предложение Има предложение на народните представители Мая Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев за отмяна на § 65 от текста на вносителя, а § 66 се преномерира. Комисията не подкрепя предложението.

Първо подлагам на гласуване предложението на народните представители Мая Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! С това предложение парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“ предлага създаването на многомандатен избирателен район в чужбина сега,

хората наистина очакват да има промяна. След като държах пламенни речи от тази трибуна, затова че искам българите зад граница да гласуват повече, да гласуват в повече изборни секции, да гласуват свободно и след като пощенското гласуване не беше прието, поне да приемем създаването на многомандатен избирателен район в чужбина. Мисля, че им го дължим.

Ако искате да направите предложение, заповядайте, ако не, нека да не бавим времето. Подлагам на гласуване първо § 65,

Уточнявам какво гласуваме и ще направим второ гласуване. Става ли така? За да е ясно кой какво гласува.

Комисията не подкрепя текста, но аз подлагам текста по вносител на гласуване, а не предложението на Комисията. Тоест, който иска текстът да остане, гласува за, който иска да отпадне – гласува против. Сега стана ли ясно? Моля процедура по прегласуване.

Заповядайте, госпожо Манолова, за да сме сигурни, да не направим грешка. Искате думата ли?

като е ясно, че не желаете да има многомандатен избирателен район сега в чужбина, предлагам да обърнем внимание на едно противоречие в Изборния кодекс, което допуснахме с гласуването

вземете ли думата, господин Председател, или аз да подложа на гласуване? (Силен „§ 66. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66, който става § 72. Моля, процедура на гласуване.

Обяснение на отрицателен вот, колеги, срещу това, този текст да бъде публикуван в „Държавен вестник“. Колеги, господин Дилов преди няколко часа помоли заседанието да бъде прекратено, защото в нашата културна традиция в този ден не се върши нищо, не се работи, денят е за размисъл и смирение, и всяко нещо, което се свърши през този ден, няма добър край. Мога да Ви го обясня с понятие от Богословието, мога да го обясня с понятие от квантовата физика. (Шум и реплики.) Не, не, мога да го обясня с понятие от квантовата физика, но това, което се случва в тази зала, е доказателство, че нищо добро няма да произтече. От одеве си мисля, колеги, какво се случва и всъщност…

Аз не знам, колеги, какво ще излезе в „Държавен вестник“ и отсега се срамувам от това, което ще бъде публикувано в „Държавен вестник“, защото то ще бъде паметник на политическа безотговорност и на юридическа немощ. Нямаме мажоритарен вот, няма електронно гласуване, няма гласуване по пощата, няма машинно гласуване. Тоест има някъде машинно гласуване, ама някъде може и да няма. Видеонаблюдение може би ще има, но може би няма да има. Единственото, което има, е една нова Централна избирателна комисия, която ще бъде назначена от президента, и аз не искам да съм на мястото на президента и на тази Централна избирателна комисия, която ще трябва да изпълнява това, което, ако бъде публикувано в „Държавен вестник“. Колеги, мисля си от одеве,

Не виждам. Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. Следващо редовно заседание в сряда, 5 май 2021